følgende v e d t a k : Dokument 8:36 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om tiltak for å bedre helsen til oppdrettsfisk – vedtas ikke.

av det globale rammeverket for å bevare naturen, altså naturavtalen. For å sikre helhet i innsatsen for å stanse naturtapet foreslår jeg at representantforslaget sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, slik presidentskapet har innstilt på,